nende toimetamiste juures, mis ta hetkel teeb, et ta peaks tulema saali tagasi. Palun, härra Poolamets! Aitäh, austatud juhataja! Ma ei saa aru, miks ma ei saanud oma kohaloleku kontrolli tagasi võtta, nagu e-valimistel võib ju 15 korda oma häält edasi-tagasi liigutada. Miks see aparaat nii lihtne on? Aitäh,

Kohalolijaks registreerus 58 Riigikogu liiget, puudub 43.Head ametikaaslased, nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Ootame aktiivset osavõttu. Kõnesoove ei ole. Tänase päevakorra juurde me minna ei saa, sest päevakorrapunkte ei ole. Ma tänan teid südamest selle aasta ja selle töö eest, mis te olete Eesti inimestele, Eesti rahvale teinud. Sellega on tänane istung lõppenud. Aga nüüd ärge ära minge, on lisapäevakorrapunkt. Päevakorrapunkti pealkiri on "Jõuluvana".

No praegu kohaloleku kontroll näitas 57 vist. Vaatame, kas mõned on head ka. Aitäh teile! Nii, ohoo, no näe! Tervitus, tervitus, head inimesed! No näed, mõned jõuavad püsti seista ja mõned ei jõua, aga niimoodi see tegelikult ju elus on ka. No näed, küll sina oled ikka armas laps, ma olen ikka kogu aeg vaadanud. Tere, Liisa! Näed, mul on ka nüüd prillid. Niimoodi see elu ja aeg kenasti läheb. Kõnnin jälle tavapärasesse paika, kenasti valmis.Vabandan selle väikese tehnilise poole pärast, olin serveriruumis. Tulin sinna paar päeva tagasi, jäin magama, sest ega mina ei uskunud küll, et obstruktsioon on vahepeal seisma jäänud. Ma mõtlesin, et ma 24-ndal saan hakata pihta, aga näe, juba praegu. Tegin kiiresti, sest päris kõrgel tasandil on seatud minu olemasolu kahtluse alla. Seetõttu ei tohiks inimene asja, mida olemas ei ole, väga kaua vaadata, siis peaks ju ravile minema Samas olen Helle-Moonikale väga tänulik, kes lausa protseduurilise küsimuse tasandil on uurinud, kas ma täna tulen või mitte. Tegi algul südame soojaks, pärast hakkasin mõtlema, et kas on äkki mingi tagamõte selle asja taga või siis … Ei olnud? Lihtsalt puhtalt selline jah.Küll on ikka tore aasta olnud, selles mõttes, et iga kord, kui ma arvan, et ega te millegagi mind üllatada ei saa, on hea meel tõdeda, et ikkagi saate.

üldse on raske ennast inimese sisse mõtelda, aga Riigikogu liikme sisse küll –, milleks kogu aeg … Kus on lugupeetud opositsioonisaadikud? Seal, jaa. Mina teist aru ei saa, miks te seda koalitsiooni ja valitsust kogu aeg niimoodi Vaadake, kui hea teie populaarsus on, ilma nendeta ei oleks teie populaarsusest mitte midagi olemas. Te ise ei ole selle jaoks ju mitte midagi head teinud. Las valitsus toimetab, teeb nii, nagu tahab. Selle kõige taustal ei ole vähegi mõistlikumate asjade väljapakkumine ju mingi eriline kunst.

Siis me põgusalt arutasime ka seda olukorda, kus Riigikogu võtab mingi seaduse vastu, saadab selle presidendile, president saadab selle jälle tagasi, Riigikogu võtab selle uuesti

Mõned on muutunud paremuse poole, mõned veelgi rohkem paremuse poole. Areng on olnud korralik. Me oleme sellises keerulises ajas, kus ajas, kus inimesel ei jätku sõrmi ja varbaid nii palju, et lugeda ära, mis kriisid meil on: julgeolekust alates kuni jälle tiiruga sealt välja. Me elame sellisel kriisiajal.

kenasti kohale, juhatuse esindajad. Lauri tuleb, tuleb ka lugupeetud härra aseesimees. Olge lahke, kõnepult on teie!

või midagi sellist tegema. Jaa. Riigikogu juhatus on sellel aastal teinud väga head tööd. Ja kuna siin oli juba juttu protseduurilistest küsimustest, siis ma julgen öelda, et Riigikogu juhatus on sellel aastal vastanud tuhandetele protseduurilistele küsimustele, sealhulgas sellele küsimusele, loomulikult, kas jõuluvana tuleb või ei tule. Ja seoses sellega, et mina ei ole saanud ühtegi protseduurilist küsimust küsida, on mul jõuluvanale üks väga konkreetne protseduuriline küsimus, kui tohib. Kas meil oleks võimalik saada päkapikkude töögraafikut juhuks, kui nad siin akna taga passivad ja ühel hetkel ikkagi realiseeritakse ähvardus, et visatakse istungi juhataja aknast välja? Siis ei juhtuks tööõnnetust ja päkapikud ei saaks pihta. Kas sellise töögraafiku kättesaamine oleks võimalik? Oleme selle võtnud endal tegelikult ka töökoosolekul jutuks. Aga päkapikud ütlesid, et selleks ei ole mingit tarvidust, sest väga harva juhtub nii, et kui Riigikogu liige midagi lubab, siis seda ka teeb.

aga teevad õnneks pöördvõrdeliselt vähem. Selge. Nii, aga minu luuletus on pärit lapsepõlvest ja räägib ka päkapikkudest. kannab pealkirja "Pöialpoiss ja päkapikk" ja kirjutanud on selle Ira Lember. Ma usun, et kõik seda teavad, aga ma arvan, et praegusel jõuluajal sobib see siia saali iseäranis hästi.

välja näed kui väike täpp!" "Ma olen sentimeetrine!""Ma kümnemillimeetrine!" Nad panid seljad vastu

Ma vaatan, siin on kriisiabipakk ja siin on sellised asjad: kartulipuder peekoniga, riisiroog kanaga,spaghetti bologneseveiselihaga,

Akupanka saab juhatus jagada, kui tema käest küsitakse normaalselt

Hea jõulumees, kõigepealt aitäh, et tulid jälle! Tuleb, ma arvan, pöörduda tagasi lapsepõlveradadele, sealt saab abi. Ja ma teen umbes sarnaselt nagu Lauri. See on Uno Leies, "Hiire auto". See oli minu lemmik. Sa aita siis palun mind järele. Kui ma mäletan. Ma proovin meelde tuletada.Hiir tegi piimapudelistuue automudeli.Klaasist auto paistis läbi,rooliks oli väike käigukangiks tuletikk, istmeks pehme puravik. Hiir nüüd sõidab siia-sinna, sõidab maale, sõidab linna, otsib tühje pudeleid, et teha uusi mudeleid.

Ma väga tänan selle toidupaki eest, sellepärast et juhatuse supiköögi avamine on meil olnud juba pikalt plaanis. Nüüd me saame selle lõpuks ära teha. Aitäh! Kes siis, kumb teist küpsetama hakkab? Kes

Ja eks üks jõulukontsert peab siis olema aastas. See ainuke ja viimane. Kas kodukord ei võimalda Riigikogu liikmel laulda suvalisel ajal? Igatahes muid tegevusi kõiki võib teha, aga No vaat, ei ole olnud mahti, jah, puhkasin suvel. Ole lahke! Ole lahke! Jaa. Mõtlesin, et laulan sulle seda laulu, mida tavaliselt laulan sulle iga aasta Loodan, et sa ikka tuled siis uuesti ja et see ei jää viimaseks kohtumiseks meil sel korral. Eks ta on mul ikka nagu pähe kulunud küll, aga samas on igas esituses alati midagi uut. Kui jõuluajal lund ei saja,kallis, ära ole kurb,sest kõik, mis meie õnneks vaja,see on hinges sul. Sind leida võib õnnetuna,ka kaunis jõululumi,ja lumeta võib õnnestuda,läita südames tuli. Ka lumeta lumeta võib jõulutunnet tunda,ei hooli me, kui must on maa,ja lumeta võib valgeks jõulud muuta,saab lumeta, kuni oled minu kõrval sa. Kalleid kinke me ei vaja,raha eest ei rahu saa,parem kingi mulle aegaja ole täna minuga. Ka lumeta võib jõulutunnet tunda,ei hooli me, kui must on maa,ja lumeta võib valgeks jõulud muuta,saab lumeta. Tähtsam veel kui lumehelbedja särav küünlaleekon su mõtted helevalged,su silmade sädemed. Ka lumeta võib jõulutunnet hooli me, kui must on maa,ja lumeta saab valgeks jõulud muuta,saab lumeta, kuni oled minu kõrval

see, et mulle tundub, et ma tahaksin ise kaasa laulma hakata, aga poole peal ma tavaliselt olen seisma jäänud. Võib-olla tuleb keegi daamile appi. Siitsamast. Olge lahke, see on seesama kena toidu… Aga lisaks on siin veel selline koostööks mõeldud kingitus.

Ilusaid jõule! No nii, kusjuures võib kohe hakata keetma, kui tundub, et istung läheb pisut pikale. Nüüd ma võtan siit uue kingisaaja. Siin on siis –

pöörduvad lapsepõlve poole, loevad vanu luuletusi. Meil on teistmoodi, me oleme värsked inimesed. Ja meil on luuletus küll, aga see on esimene lugemine.

Katastroofe kokku terve rodu mitte sada, vaid lausa 101. Loodusõnnetusi, rahet ja tsunamit toome me ka siis, kui sa ei taha. Üleujutust ja muudki sellist kraami viivad roosast hoiupõrsast raha. Täna õhtul beebiroosas majas kavandame veel üht ikaldust. Asjata te ootate, et Kaja kohtaks oma tee peal välisust. Me ei lähe, sest me taburetid määritud on sulaliimiga, lossi ees piketis inimketid kohtuvad me targa tiimiga. Pole lollid me, sest meil on nuppu. Mõnikord veel keset hilist ööd magame ja vajutame nuppu, teeme oma tänuväärset tööd. Sorri, meil on see värk, et kuna meil on päriselt demokraatia nagu fraktsioonis, vähemalt me teeskleme seda, siis Kalev Stoicescul on muudatusettepanek.

Jõuluvana, sinu ees mul on tugev emotsioon. Palun ole täitsamees ja vii ära obstruktsioon. Aitäh! Me saime ise ka aru, kumb on meist luuletaja. Seda küll. Pole hullu, monteeri see sinna, sina oled rohkem insener. Oota! Kingitused ka.

Ja peale selle, nagu sa näed, mul on ülikond seljas. See on sellepärast, et alati ma panen punkkontserdile ülikonna selga, ja sa annad selle mõõdu välja küll. No ongi. Aitäh! Edu sulle igatahes, mis sa ka ette ei võtaks! Võib plaksutada ka.

Jõulud on niisugused mõtlemise, tagantjärgi mõtlemise ja ette mõtlemise aeg, aga me seisame hiiglaste õlgadel ja vanad eestlased on enne meid ka mõelnud. Ei ole mõtet uusi mõtteid mõtlema hakata, tuleb mõelda läbi need mõtted, mida esivanemad on juba eelnevalt mõelnud. Deduktiivse meetodiga meie fraktsioon koostas valiku vanasõnadest, mis iseloomustavad meie meelest kõigi erakondade selliseid poliitilisi põhimõtteid või tulevikku. See oli päris suur töö, tuli arhiive läbi läbi kaevata meetrite ja meetrite kaupa, aga siin see valik on. No vot, ongi, meie esivanemad on ju väga palju näiteks lugematuid ohvreid kandnud, teinud seda selle jaoks, et me ei sööks kärbseseeni, aga aga ikkagi tasub meelde tuletada neid asju ka tänapäeval. Just. See teeb elu ka odavamaks, sest kõik te võite kasutada neid vanasõnu, neid mõtteid tegelikult, neid iganemata mõtteid oma programmides. Need sobiksid preambulisse väga hästi. Ja ka riik: strateegiabüroosid pole vaja, arengukavasid, strateegiaid pole vaja, saadate lihtsalt ühe inimese kirjandusmuuseumisse või Eesti Rahva Muuseumisse paariks nädalaks ja on see töö tehtud.Nii et sotsid, "Kui riik rikas, siis rahvas vaene, kui rahvas vaene, siis riik rikas." Rapla, Märjamaa.Keskerakond, "Kui inimene teaks, kus maha kukub, küll siis õled alla paneb." Vaivara.Eesti 200, "Tulevikus jääda inimesed nii pisikeseks ja nõrgaks, et kahe mehega ühte kanamuna kannavad." Ambla.Reformierakond, "Kargab nagu orav ühe oksa pealt teise peale." Kogumiskoht teadmata.Isamaa,

koos saatusekaaslased. Ei no loomulikult, sellepärast et siin me täna oleme ju kõik koos saatusekaaslased. Ma ei mõtle teiste saatusesse, ma mõtlen iseenda saatusesse.

üks selline meetod oma saatust teada saada on võtta kõnekäändude raamat, kirjandusmuuseumi väljaanne, panna näpp … Raamatut ma sulle muide ei anna. … nii et sa võid järgida

No vat. Eks vanarahvas oligi selline väga krüptiline oma tegemistes. Siiamaani on minule väga suureks saladuseks, kuidas nad ellu jäid. aga nad said asjade järgi sadu aastaid ja isegi tuhandeid mõelda, nii et neil on palju rohkem aega olnud kui meil see väiksed sada aastat. Rahvas ju kogu aeg valikut tehes ju läkski, sammus läbi ajaloo. Mina olen mõelnud, mispärast mõnda rahvast on 100 miljonit, eestlasi on miljon. Või ma eksisin, nüüd on rohkem ilmselt.

jahimehed. Mardi aegadest saadik on juba kõik võtnud alati püssi kätte, kui vaja on. Aga siin on siis taimetoitu ka. Siin on … Ja ma tean, et kui Isamaale anda, siis nende taimetoit jääb alati alles, mitte keegi teist ei tarvita seda. Teie saate siis jagada teistele erakondadele, kus on väga palju taimetoitlasi, nagu Juku, ja seal edasi vaadata. See on selline korralik pakk.

Läheb ka, mõni asi läheb ikka asja ette ka. See on ikka suur asi. Ma ei hakka ütlemagi, kuhu see läheb. Selge. Edu teile, Isamaa! (Aplaus saalis.) kui kunagi peaksid tulema valimised veel, ühe korra või vast paar korda rohkem, siis oleks sellest praegusest summast, mis teil seal konto peal on, midagi ikka alles ka.Nii. Siit ma näen veel ühte. Siin on siis

siinne töö ja poliitika ja eelarve tasakaal ja kõik on kogu aeg nii turbulentne, et selles mõttes on see täiesti asjakohane.

Aga mis me nüüd kuuleme? Siin ei ole nüüd mitte see, et ma sul paluksin ära minna. Aga mis me nüüd kuuleme? Sõnad: Hardi Volmer ja Priit Lomp; muusika: Jaagup Kreem. Nii et inspireeritud ja võimalik on ka õrnalt kaasa patsutada.

fiskaalne tasakaalja finantsidest on saanud hale marginaal."Vähem maksu, rohkem toetust!" mõni hõigub veel.Kus struktuurne puudujääk – ei mäleta,see hirmu teeb.Kogu Riigikogu neelab antidepressante,kuskil juba nähtud pedagooge-demonstrante.Elu koalitsioonileppes pole endine,mul sõbrad vangutavad pead, ka jõulumees.Kulupõhine eelarveke,mida tegime, pole enam

asi. Kui keegi saab viga – ma tean, et sotsid tahavad alati jubedalt aidata –, siis esmaabipakk on teie käes. Ma usun, et siin tuleb teil töö käigus igasuguseid asju ette.

Selge, Keskerakond. Nii, tervist!

Ei tea, mis selle mõte võiks olla, aga miks mitte. Jah, nii et selline väike lugu, ma proovin seda laulda. Hääl on mul küll ära, aga nagu sa tead, ega meid palju enam alles ei ole ka, nii et mind siia saadeti.

Hea meel, et meile leidsid raja. Lõin lahti täna Riigi Teataja, et sulle kõval häälel teatada: sinu saan nagu vana Audi 100 läheb peatselt hulka kallimaks, tuleb automaks. Kuid enne veel on muudki. Kingi toodad taastuva, lisad juurde käibeka ja siis saadad mööda maanteed, tasud lõivud, vaatad kW-d, mõtled euriborist, hinnatõusust, raskest päkapikust, kes käis tööl tasuta bussiga. Kuid seegi kaob, ja muudki. Meil siin olnud väike madin. Urmas, Lauri, Tanel, Martin. Meil olid kõned, mida keegi ei kuulnud. Meil olid mõtted, mida keegi ei näind, sest soov kuulda sisu rusikate kõrval oli ja nagu ma ütlesin: meid kolm on ka läind. See oligi me aasta Toompeal. Kuid on siiski helgust ka pehme lumevaibaga. Meil on rahu, õnne, vabadust ja ma näen vist enda ees viirastust. Peaminister ütles, et sind pole tegelikult olemas, mu kallis vana. Kuid sind on vaja, et jätkuks lootust

et järgmine aasta võib teid olla vähem, aga tähtis on kvaliteet. See ongi meie põhimõte alati olnud: mitte kvantiteet, vaid kvaliteet. Jõudu-edu! Aitäh! (Aplaus.) Nii.

ei riigi rahakotist ega ka jõuluvana kotist raskel ajal ei peagi meile nii palju kingitusi tooma, kulub muukski ära. Kui siin saalis muidu rääkides on olnud selline hea ja julge tunne – ikkagi saja kolleegi toetavad pilgud ja julgustus koridoris –, siis jõuluvana ees tuleb ikka alati selline lapsepõlveaegne värin sisse ja hakkan nagu pabistama. Mul oli tegelikult laul ette valmistatud, aga aga kui ma kuulasin siin häid esitusi Priidult ja Andrelt ja muidugi Luisalt – ma olin ausalt öeldes juba unustanud, kui hästi Luisa laulab –, siis ma mõtlesin, et ma lähen varuplaani peale ja loen luuletuse

YouTube'i ilmub võib-olla see video, siis küllap istungiosakond sätib sinna eestikeelsed tiitrid alla nendele umbkeelsetele, kes selle kandi keelt ei mõista. Nii et loen luuletuse Heino Sikult. See nüüd mõtleb nädalakese edasi ja on aastavahetuses.

päkapikk Raina toob. Kui teie toiduained, lugupeetud EKRE fraktsioon, on otsas, siis anname teile peamise, mis on kõige tähtsam, ilma milleta me tegelikult ei saa – see on vesi! Vaat selline korralik allikavesi. Kas see on nüüd see vesi, mida peab nende Juku-Kalle tablettidega võtma või seda saab ilma? Kui sa selle ühe korra ära jood, siis ei pea, aga teist korda juues on vaja tablett sisse panna juba. Kui sa selle ühe korra

et jõuluaeg võiks ikkagi kõigil rõõmus olla, ja hakkasin mõtlema meie peaministri peale, kes ei usu, et sa oled olemas. Aga ometigi sa oled olemas. Ja ka tema jõulud võiksid olla sellised rahulikud ja imedesse uskuvad.

olemas, siis sööge koos, krõbistage koos. No kui ta paki lahti teeb, nähes, et sa oled tegelikult olemas, siis sööge koos, krõbistage koos. Eks lõpuks jääb ta ikka ise ka alati uskuma, iga kord on jäänud. Aga vahepeal lihtsalt võib niimoodi minna. Vaat ongi minu meelest ring peal. Ma ütlesin, et ei saa midagi, aga sain, midagi jäi ikka näppude vahele.Kallid sõbrad! Kui käia Riigikogus üks kord aastas, siis tundub kõik nii armas. Ja ma kavatsen ka edaspidi selle juurde jääda, et mitte ära rikkuda seda head meeleolu. Ma tean, et tehases töötamine ongi raske töö. Ja aeg-ajalt on lihtsalt selliseid kergemaid hetki, hetki, kus tehasest väljaspool olevatele inimestele tundub, et asjad on väga käest ära. Järgmine aasta ehk olete tiba normaalsemad. Lubate?

Nimelt, nad ise ei tea, aga me proovime ühel häälel laulda. Põhimõtteliselt me proovime esimest korda sinu ees, kas me ühel häälel suudame laulda, ja mis põhiline, me tahame selle lauluga soovida sulle ilusaid jõule. Ja siin ta Ja siin ta on, minu kolleegid veel ei tea, aga nad leiavad enda eest selle laulu. Nii et palun tõuseme ühendkooriks püsti! Ühendkooriks, selge. Püüame. Mina olen vait, igaks juhuks. Pause ei ole ja kordusi ei ole. Kas on mikrofone rohkem vaja?